godini.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Kao što znate, saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 177 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo

SUDA.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 12) Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

glasanje: ukupno – 185, za – 185.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam Jasmini Vasović na izboru za predsednicu Vrhovnog kasacionog suda i da joj poželim puno uspeha u radu.Molim vas da sačekate, imam da vam kažem određene informacije.Pošto smo izabrali predsednika, odnosno predsednicu Vrhovnog kasacionog suda, saziv Posebne sednice koja će biti održana u utorak, 13. aprila u 10.00 sati, na kojoj će izabrani predsednik Vrhovnog kasacionog suda položiti zakletvu pred Narodnom skupštinom, biće vam dostavljen u pismu generalnog sekretara.Nakon toga ćemo imati još dve sednice tokom sledeće nedelje. Znači, utorak, sreda i četvrtak. Na dnevnom redu će biti ova naša izborna kadrovska pitanja, vezano za izbor sudija i promene u sastavu članova odbora, delegacija. U četvrtak će biti sednica na kojoj će biti razmatrani zakoni iz oblasti energetike i rudarstva, s tim što bi onda, zavisno od toga da li ima amandmana ili nema amandmana, videli kada će biti glasanje, da li će biti u četvrtak. Ali, da ne planiramo

daleko.Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora za ustavna pitanja će zakazati za sledeći petak, 16. april, u 10.00 sati, sednicu njenog odbora. je bila kod mene predsednica Vlade sa ministarkom pravde i bila je prisutna i predsednica našeg odbora i predsednik Odbora za pravosuđe, Vladimir Đukanović. procedurama koje se tiču ustavnih promena, odnosno otvaranje dijaloga i rasprava o svemu tome, imajući u vidu da je potrebno saslušati mišljenja svih zainteresovanih strana. Na tu sednicu odbora će biti pozvani, osim predstavnika predlagača, a to je Vlada Republike Srbije, i rukovodstvo Narodne skupštine, ali i šefovi poslaničkih grupa i predsednici svih odbora u Narodnoj skupštini.Zbog planiranja vaših aktivnosti i zbog važnosti ove teme, koja će biti aktuelna u narednim mesecima, želeo sam da imate tu informaciju koja je danas dogovorena.Zaključujem Šestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.